Hvala lepa. Preden bomo dali besedo naprej, bom prebral amandma, o katerem bi morala teči razprava. Glasi se takole: »Če v posamezni občini še ni lekarne, se lekarna lahko ustanovi ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in tretjega odstavka prejšnjega člena, če je izpolnjen pogoj iz četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena«.

ne pa opravite splošno razpravo o predlogu zakona. To smo absolvirali na eni od preteklih sej, zdaj govorimo samo še o detajlih. Za besedo je zaprosil mag. Dušan Verbič. Izvolite.

amandma, ki ga obravnavamo, s strani poslanskih skupin SDS in Nova Slovenija. Spoštovani podpredsednik, ker ste dovolili mojemu predhodniku, si bom tudi sam dovolil nekaj besed odmika. da je z dobavo zdravil v Republiki Sloveniji nekaj narobe in škodljivo za javnofinančne izdatke, pred dobrim tednom, konkretno 14 dnevi, objavljena tudi odločitev Državne revizijske komisije. Ta je dobesedno ne samo razveljavila, ampak celo razcefrala javno naročilo Lekarniške zbornice Slovenije za dobavo zdravil samo javnim lekarniškim zavodom v znesku 1 milijarde evrov. 1 milijarde. Veste, koliko smo imeli tukaj politične razprave o znesku 1 milijarda evrov, ko je bilo iransko pranje denarja? Da ne bom govoril o srečanju med predsednikom Republike Slovenije in predsednico Republike Slovaške pred dnevi, kjer sta ugotovila, da je 1 milijarda evrov blagovnega prometa med državama. Se pravi, gre za veliko denarja. Tisto, kar je treba tudi tukaj izpostaviti, je, da gre za drugi, povsem enak primer Lekarniške zbornice, kot se je zgodil že leta 2019, ravno tako razveljavitev s strani Državne revizijske komisije.

ki, lahko rečemo, je skoraj neka oblika lažje grožnje ali kakorkoli zakonodajalcu. Pri tem pa v svojem dopisu dobesedno zavaja. se ne bom zelo veliko tega dotikal, vendar ne morem razumeti predlagateljev amandmajev, ki jih imamo pred seboj, da nekako sledijo, kakorkoli že, posredno ali neposredno, njihovemu stališču in dajo primerjavo, kako bo pri tako imenovani vertikalni povezavi obojestransko in podobno, in jemljejo primer iz germansko govorečih držav, v tem primeru Nemčije ali Avstrije. Pri tem se pa nihče ne izpostavi ali kakorkoli govori o tem, da imamo tam bolj ali manj fizične osebe ali osebe zasebnega prava, ki posegajo v tako imenovano veletrgovino ali dobavo, v končni fazi tudi lekarno, pri nas imamo pa javni lekarniški sistem. Imamo javni zdravstveni sistem in del javnega zdravstvenega sistema so tudi javne lekarne. V pomoč temu pa so koncesionarji. Popolnoma druga zadeva, ampak več o tem bom najverjetneje spregovoril pri 6. členu. Moram se vrniti še na tako imenovane interesne namene Lekarniške zbornice. Ko je Državna revizijska komisija odločila tako, kot je odločila, po svoji zakonski pristojnosti, kakšen je bil odgovor Lekarniške zbornice na razveljavitev 1 milijarde razpisa?

Veste, dovolijo si izredno, če temu lahko tako rečem, zaničljiv odnos do državne institucije, ki je dolžna določene procese in postopke izvajati.

Lekarniška zbornica deluje in posluje po nekih principih in pristojnostih, ki so zapisani v Zakonu o lekarniški dejavnosti in Statutu Lekarniške zbornice. Niti besede ni ne v Zakonu o lekarniški dejavnosti ne v Statutu, da si ona v svoji pristojnosti lahko privošči, da opravlja javno naročilo v višini 1 milijarde evrov samo za javne lekarniške ustanove. Teh pa vemo, da je v Republiki Sloveniji 24. Vemo, da koncesionarji ne izvajajo teh procesov in je to neka, recimo temu, temna lisa, koliko denarja gre s strani tudi za dobave zdravil.

o lekarniški dejavnosti, najprej 11 členov, sedaj pa zgolj en člen, in to je ta 6. člen s strani predlagatelja, toliko nasprotuje. Vprašanje je, ali to pomeni, da lahko v Republiki Sloveniji 1 milijardo evrov javnega naročila izvede popolnoma vsak. Če sem nekoliko zloben, rečem, da to pomeni, da je dovoljeno tudi izpod ljubljanskega Tromostovja – kjer vemo, da so, govorim dobronamerno, in ima marsikdo od njih, tudi klošar, espe – da tudi on izvede javno naročilo za 1 milijardo evrov za dobavo zdravil.

Praktično se nisem dotikal splošne razprave, samo nadaljeval sem tam, kjer se je spoštovani kolega pred mano nekako dotikal institucije Lekarniške zbornice, ki zelo intenzivno,

Kar se tiče očitkov – in to je bilo dano tudi s strani državne sekretarke na Odboru za zdravstvo – da smo predlagatelji pripravili lobistični zakon v interesu dveh mestnih občin.

Nihče nam ne more očitati, da je to lobistični zakon, če gre v vsebini zakona za interes občin, ki so v javnem interesu. Hvala lepa zaenkrat.

Vsi ste govorili in ste imeli priložnost in ste povedali marsikaj od tega, amandma pa govori o nečem drugem.

na začetku, ko smo sprejemali ta zakon, govorili. To je, da dostopnost do storitev lekarn pride v vsako občino. Z amandmajem k 4. členu se ravno to zgodi. Če samo povzamem: če v posamezni občini še ni lekarne, se lekarna lahko ustanovi ne glede na določbo prvega odstavka tega člena in tretjega odstavka prejšnjega člena, če je izpolnjen pogoj iz četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena. Govori o tem, da se pacientom olajša dostop do zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jim jih predpiše izvajalec zdravstvene storitve na primarni ravni v kraju, kjer je že

odzval, pa vendarle, že takrat je bilo jasno, da je potrebno nekaj narediti s tem, kar se je leta 2017 sprejelo. Takrat je bila ministrica Milojka Kolar Celarc, ki je dejansko sprejela Zakon o lekarniški dejavnosti. Tisti zakon je bil usklajen z Evropsko komisijo in je nalagal ureditev pravnega statusa statusa grosistov Lekarne Ljubljana in seveda Farmadentu. Kasneje, ker se to ni zgodilo, ker ni bilo, ne vem, volje, ker ni bilo interesa, se je zadeva, da se ne bi odprodalo teh dveh grosistov, dvakrat popravila in seveda se je čas podaljševal. Tudi letos konec leta se izteče in smo priča temu zakonu, ki bi dejansko na nek način uredil status tema dvema grosistoma, pa vendarle je opozorila, ki so jih pred mano že moji kolegi povedali, treba vzeti na znanje. Če se bo danes oziroma jutri zakon sprejel, tak, kot je predviden, pomeni veliko tveganje za pravno državo, za lekarniško dejavnost, ker se bo ponovno vzpostavila neenakost. Dejstvo je, da se je zakon, kot je bil prvotno predlagan, na matičnem delovnem telesu,

hočejo uzakoniti obstoječe stanje, in sicer da javni zavod Lekarna Ljubljana obdrži LL Grosista in Mestna občina Maribor obdrži Farmadent. Smo pa v Novi Sloveniji prepričani, in to sem tudi na matičnem delovnem telesu povedala, da obstaja zakonita rešitev, da se obstoječa veletrgovca ohranita, vendar to ne sodi v zakon, ki ureja lekarniško dejavnost. Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja kot javna služba. Lekarniška dejavnost je del javne dejavnosti in se izvaja kot javna služba, prodaja zdravil na debelo pa je gospodarska dejavnost in bi morala biti kot taka tudi urejena. urejena. Osnovne zahteve za pravno osebo, ki izvaja prodajo zdravil na debelo, pa postavlja Zakon o zdravilih. Mi hočemo zdaj v Zakon o lekarniški dejavnosti strpati gospodarsko dejavnost, čeprav je bilo rečeno, da lekarniška dejavnost ni gospodarska. Ne, ni gospodarska, ampak prodaja zdravil na debelo, kot jo imajo grosisti,

dovoljene, a jih urejeni sistemi ne dopuščajo. Na primer Nemčija ima omejitev, koliko ima lahko posameznik lekarniških enot. Kjer je to dopuščeno, pa so povezave dovoljene vedno v obe smeri. In tukaj mi trčimo ob to neustavnost oziroma to, kar napovedujejo, da bo šel zakon v ustavno presojo. Če ima torej lekarnar lahko v lasti veledrogerijo, imajo veledrogerije lahko v lasti lekarne. Tukaj mi trčimo ob ta problem. Če veljajo pravila za ene, veljajo pravila tudi za druge. Ne vem, na kakšen način bomo s takim predlogom lahko to zaobšli. Še enkrat poudarjam, takrat sem

dobava zdravil ali prodaja zdravil na debelo je gospodarska dejavnost in verjetno obstajajo različne opcije. Seveda je pa potem zaradi različnih opcij,

iz take pravne oblike, ki bi jo lahko postavili. To je pa potem verjetno nekoliko drugače. Kot je bilo že večkrat pojasnjeno tudi na seji matičnega odbora, Odbora za zdravstvo, nikakor ne nasprotujemo, da se ohranita oba veletrgovca. To sem povedala. Ne nasprotujem, da se ohranita oba veletrgovca.

ustrezno urejena. Tudi agencija za varovanje konkurence, Trgovinska zbornica, Lekarniška zbornica, mogoče sem še koga pozabila, vsi govorijo, da je ta zakon, tako kot v njem predlaga predlagatelj ureditev teh dveh veledrogeristov, edina, edina možnost za rešitev teh dveh. Jaz v to ne verjamem. Jaz v to ne verjamem. dostop do javnih storitev, ki jih omogočajo javni lekarniški zavodi. Zdi se mi, da pa je pri vsej tej stvari izjemnega pomena to, da da imajo vsi državljani ustrezen dostop do oskrbe z zdravili ne glede na to, kdo jih zagotavlja. Zdi se mi, da je zelo pomembno, da imamo večjo izbiro, nižje cene. In zdi se mi zelo pomembna, na to so vsi opozarjali, strokovnost zaposlenih, na katero moramo biti v lekarniški dejavnosti še posebej pozorni.

Hvala lepa. Preden dam besedo predlagatelju, bi razpravljavce res opozoril, da se osredotočite na razpravo k 4. členu.

strani predlagatelja želi to zadevo urediti, sledenje Lekarniški zbornici. Prvo, kar je zavajajoče in je dejstvo, je nepoznavanje pravne materije, ker je ponovno govora, zakaj se obeh obstoječih lastnih dobaviteljev ne organizira skladno s holdingom. To je bilo zelo jasno povedano že na odboru in danes, očitno je treba še enkrat povedati. Oskrbe z zdravili ne moremo sistemizirati znotraj javnega holdinga, ker je ta pravnoorganizacijska oblika namenjena zgolj izvajalcem javnih gospodarskih služb.

**MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoči. Danes se pogovarjamo o lekarniškem zakonu, ker je na mizo Državnega zbora prišla pobuda, ki ji ne moremo reči drugače kot lobistični zakon. V originalu je ta zakon vseboval določbe, ki bi deregulirale, kako so prostorsko pri nas lekarne razporejene. Te so namreč omejene na tako imenovana gravitacijska območja. Ti lekarno lahko vzpostaviš zgolj in samo, če na določenem območju živi 6 tisoč prebivalcev, oziroma lahko lekarna odpre podružnico na območju, ki ima 2 tisoč prebivalcev za tiste predele države, ki so odročnejši in kjer je prebivalstvo prebivalstvo nastanjeno nekoliko bolj razpršeno. To je do sedaj dalo precej dobre rezultate. Lekarniška mreža in oskrba z zdravili, kot jo imamo v tej državi, je kakovostna. Zakaj z zdravili ne moremo rokovati kot z neko običajno tržno robo, je pa menda sleherniku jasno. Prav v ta namen gravitacijska območja v zakonodaji sploh obstajajo. Če se namreč to področje deregulira, se lahko nadejamo dvojega. Na eni strani bo v mestih, kjer je zgoščenih več ljudi, prišlo do koncentracije lekarn. Prekomerno število lekarn bo pomenilo konkurenco, ampak ne konkurence v oskrbi z zdravili, ta so že sedaj takšna, kot so, ampak zgolj konkurenčni pritisk od lekarne do lekarne, da se proda kolikor le lahko raznoraznih zdravil ali parazdravilskih medikamentov. To pa pomeni, da lekarne bo bodo več zavezane javnemu interesu, ker se bodo znašle pod tržnim pritiskom, da morajo ustvariti, kolikor se da veliko dobička. Celo tiste, ki tega ne bodo želele početi, bodo to morale, ker bodo drugače pod pritiskom pritiskom tržne konkurence propadle, in ljudje bodo v roke dobivali zdravila v veliko večjem obsegu, kot bi jih dejansko potrebovali, samo zato ker jih bodo biznis lekarne v to prepričale. Prepričale in prepričevale jih pa bodo, zato da bodo zaslužile, oziroma hrbtna stran istega kovanca, da pod pritiskom konkurence ne bodo propadle. Prav nečesa drugega se lahko nadejamo na podeželju. Tam bo v primeru deregulacije splošna oskrba z zdravili sploh ogrožena. Ker je poselitev veliko bolj razpršena, pomeni, da so obratovalni stroški posamezne lekarne veliko višji, saj ima manj prometa, kot ga imajo lekarne na strnjenih urbanih območjih. Še kakršenkoli dodatni udor morebitne konkurence v tako gravitacijsko območje bi pomenil ne le, da je taka posamezna lekarna, občinska, koncesionarska ali kakršnakoli že, izpostavljena konkurenčnemu boju za preživetje, ampak tudi, da tega konkurenčnega boja, to lahko že vnaprej rečemo in že vnaprej vemo, sploh ne bo preživela. In lekarne bodo zapirale svoja vrata. vrata. Dva razloga, zakaj je bil v prejšnji obravnavi sprejet amandma, ki je grob lobistični poseg v gravitacijska območja lekarn izčrtal. To sta tudi dva razloga, zakaj je potrebno zavrniti amandmaje, ki so k temu členu predloženi. Ne glede na to, kako predlagatelji iz vrst SDS in Nove Slovenije to utemeljujejo, ostaja dejstvo, da gre v osnovi za eno in isto idejo in ideologijo, s katero je zakon kot lobistični zakon že priromal v Državni zbor. Torej da se število lekarn poveča, ne na reguliran način, ampak na prostotržni način, pač s temi amandmaji skozi zadnja vrata. Druga rešitev, ki jo je izhodiščni zakon vseboval pa jo ravno tako lahko označimo kot lobistično, ampak jo v Levici beremo kot javni interes, je, da se v primeru, kjer gre za javne pravne osebe, dopusti vertikalno povezovanje med lekarno kot drobno prodajalno in veledrogeristom, ki sta morda medsebojno povezana. Tak primer imamo v občini Ljubljana z Lekarno Ljubljana in LL Grosistom, pa tudi v Mariboru. Zaključujem, predsedujoči. Če ta rešitev danes ne bo sprejeta, bosta ta dva grosista postavljena pred zid privatizacije. V Levici seveda temu ostro nasprotujemo in napovedujemo podporo temu zakonu, če bo zaključil proceduro,

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav gostom z ministrstva! Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke in Nova Slovenija sta z amandmajem k 4. členu sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti 1C sledili cilju

in hitreje zagotovile lekarniško storitev v svojih lokalnih skupnostih. To se bo s tem amandmajem popravilo. Amandma torej govori o tem, da če v posamezni občini še ni lekarne

lažje do lekarn. To se je dogajalo, se spomnim, v Slovenski Bistrici so bile težave, tudi v mojem okraju, 9. volilni enoti Dornova mislim, da so končno po petih ali šestih letih prišli do lekarne. Če bi tole bilo prej veljavno, bi pa seveda

in verjeli smo, da predlog prinaša nekaj dobrih rešitev. Kazalo je na dobronamerni cilj predlagatelja, da se bo

amandma k 4. členu je nastal kot nek kompromis med predlogom lokalne skupnosti kot prosilcev za koncesije za nove lekarne in strokovnimi argumenti Ministrstva za zdravje.

dosežen in da bo ohranjen primarni cilj lekarniške dejavnosti, ki je osnovni cilj obstoječega zakona, to je red v skrbi za zdravje ljudi. Amandma bom podprl, vezano na podporo za ta amandma pa tudi na to, da se 6. člen črta, bom potem predlog spremembe zakona tudi podprl ali pa ne. V glavnem, pri večini vseh deležnikov, ki so tukaj dejansko sodelovali, dosti dosti razpravljali, veliko predlogov dali, je bilo v večji meri rečeno, da če se zakon podpre, kot ga je predlagal predlagatelj, bo prišlo do tega, da lekarniška dejavnost ne bo več takšna,

Najlepša hvala za besedo. Ne vem, ali prav razumem zdaj ta vaš amandma. Vi zdaj s tem amandmajem v bistvu ponovno posegate v gravitacijska območja. Če vi s tem rušite regulacijo gravitacijskih območij, potem smo tam, kjer smo bili prejšnjič. Potem je spet vse na glavo obrnjeno, potem se bo zgodilo točno to, o čemer smo govorili prejšnjič, zgostilo se bo število lekarn v urbanih središčih po nepotrebnem, kar ne bo pomenilo višje kvalitete, ampak samo nepotrebno kvantiteto,

da bo na koncu Slovenija postala velika Lekarna Ljubljana, recimo. Ker zadnjič smo ugotovili, kaj je problem velike Lekarne Ljubljana v Sloveniji. To, da Mestna občina Ljubljana ne želi biti soustanoviteljica lekarne v manjših krajih, kar bi pomenilo, da bi se tudi v tistih manjših krajih potem od nekih presežkov vračal denar za javno dobro v tem kraju, ampak se bo ta denar vračal v Mestno občino Ljubljana v takem primeru, spoštovane in spoštovani. Če s svojim s svojim amandmajem delate to, da omogočate to, za kar si je prizadeval, na kar smo opozarjali, ker vemo, kdo ima največje ekspanzionistične težnje, potem delate zelo slabo. Zdaj vam bom prebrala študijo iz leta 2017, glavne ugotovitve Velimirja Boleta, ki je objavil resno raziskavo o učinkovitosti in regulaciji lekarniškega sistema v Sloveniji. Kaj je ugotovil? Da je naš sistem bolj učinkovit od mediane evropskih držav. Da je naš sistem močno reguliran – res je, je močno reguliran – kar se meri po štirih segmentih: tržna struktura, operativni pogoji, prevzemi in vertikalna kontrola, tekoče poslovanje. Da so v Evropski uniji regulirani lekarniški sistemi bolj učinkoviti v poslovanju in da hipoteza Evropske komisije, ki pravi, da so regulirani sistemi manj učinkoviti, ne drži. In tako naprej. Skratka, prišel je do tega, da empirični podatki kažejo, da intenzivnost deregulacije, za katero si vi zdaj prizadevate, nima nobenega vpliva na izdatke za zdravila. Ugotovil je, da Slovenija skupaj z Italijo izstopa po reguliranosti lekarniškega sistema in zato tudi imamo enega najboljših. Skratka, argument, da imamo mi zdaj v naši mreži, ki je odlično delujoča, naenkrat premalo lekarn, s tem da imamo zelo dobro določena gravitacijska območja. Tudi v teh treh krajih, ki jih omenjate, imajo verjetno ljudje, jaz domnevam, v redu dostop do neke lekarne. Ni zdaj ta lekarna ne vem kje, da ne bi mogli do nje, saj so predpisi, kakšne morajo biti razdalje. Skratka, ta argument, da bi zdaj mi potrebovali več lekarn, je absolutno zgrešen. Recimo spet empirični podatki jasno kažejo, da je najmanj lekarn v najrazvitejših državah, ki niso najrazvitejše le ekonomsko, ampak tudi družbeno, recimo v Skandinaviji. Največ lekarn je, poglejte, zanimivo, v Grčiji in Bolgariji. Ampak kaj je razlog za to, da je največ lekarn v Grčiji in Bolgariji? To, da imajo slab ali neobstoječ zdravstveni sistem na periferiji. Mi pa imamo to v redu razvito, spoštovane in spoštovani, no. In ker je tam zdravstvena oskrba pač slaba, se ljudje posledično v teh lekarnah, ki se množijo kot gobe po dežju, lepo zdravijo sami, se samozdravijo. Posledica je prodaja več zdravil brez recepta, več prehranskih dodatkov. Imajo torej več lekarn, ne pa tudi več zdravja. Lahko bi rekli celo, da imajo potemtakem manj zdravja. Tako da res, spoštovane in spoštovani, ne rušimo, ne drezajmo v tisto, kar se je izkazalo kot izjemno učinkovito, izjemno dobro, ne deregulirajmo po nepotrebnem tega, kar je za naše javno dobro in za naše javno zdravje. To je popolnoma nesmiselno in ti vaši argumenti resnično ne pijejo vode, ampak rušijo nekaj, kar je dobro, in omogočajo to, na kar opozarjamo. Zadnjič se mi zdi, da smo si bili bliže v stališčih, zdaj naenkrat vi to obračate na glavo. Ni mi jasno, zakaj se zdaj to dogaja. Toliko o tem amandmaju, pozneje pa še o onem drugem. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Rajh se je odjavil. Želi še kdo razpravo k 4. členu? Vidim, da ne, zato zaključujem razpravo. Ker sta amandmaja poslanskih skupin SDS in NSi k 6. in 9.a členu vsebinsko povezana, bomo o amandmajih k navedenima členoma razpravljali skupaj. razpravo dajem 6. in 9.a člen ter amandmaja poslanskih skupin SDS in NSi.

Kajti glavni cilj tega zakona oziroma člena, ki je še ostal v tem zakonu, je sprostitev trga na področju nabave zdravil in pripomočkov, ki jih nudijo lekarne občanom, in sicer z možnostjo, da javni lekarniški zavod sam ali skupaj z drugimi ustanovi lastne dobavitelje. S tem se sprosti konkurenca na slovenskem trgu glede dobave zdravil, raznih dopolnil, ki lajšajo bolečine, in drugih pripomočkov, ki so na voljo v lekarnah. Z možnostjo, s katero bi javni lekarniški zavodi lahko ustanovili lastne dobavitelje, se ustvari konkurenca na trgu dobave zdravil in pripomočkov za lajšanje bolečin in ta je pogoj za znižanje cen storitev v lekarnah. To pa je izključno v korist občanom, torej uporabnikom lekarniških storitev. Res ne moremo dovoliti, da bi lekarniške storitve popolnoma prepustili tujcem. Gre za javna sredstva in za razvoj lekarniške dejavnosti. V tem smislu tudi vztrajamo pri tako imenovanih vertikalah. Kaj pa to dejansko pomeni, da nas bodo vsi razumeli? Povedano preprosteje, občini Maribor in Ljubljana, ki imata že vrsto let ustanovljena zavoda, ki opravljata lekarniško dejavnost, imata v svoji lasti dva veletrgovca, veletrgovca, in sicer Maribor Farmadent in Ljubljana LL Grosista. Če zakon kot tak, kot je šel skozi matični Odbor za zdravstvo, ne bo sprejet, bosta morali občini ta dva zavoda dejansko prodati. Sama sem kot članica Odbora za zdravstvo sodelovala na odboru in bi želela izpostaviti nekaj stvari, ki so bile tudi na samem odboru izpostavljene. Nekateri so tam problematizirali, da bo novela, takšna, kot je pripravljena, torej ki daje izjemo za vertikale le javnim sektorjem, ne dopušča pa možnosti vertikal tudi zasebnim sektorjem, povzročala diskriminacijo in da bo neustavna. Naj spomnim, da tudi na področju drugih zakonov s področja zdravstva vidimo, da lahko obstajajo razlike med javnim in zasebnim, tako da se s to tezo, ki je bila tudi na odboru večkrat povedana, seveda ne strinjam. Potem nekateri problematizirajo, da stroka problematizira predvsem avtonomijo farmacevta. Podjetje Farmadent je ustanovljeno od leta 1972. Torej se do zdaj farmacevti niso spraševali, ali so bili avtonomni ali niso bili avtonomni? Zdaj se o tem sprašujejo? To je absurd.

Stališče SMC, torej naše stališče je vedno, da si Slovenija kot država ne sme dovoliti, da bi bila za oskrbo z zdravili in pripomočki za lajšanje bolečin v celoti odvisna zgolj od tujih dobaviteljev. S sprejetjem novele bi se ohranila konkurenca med domačimi in tujimi dobavitelji, kar kot sem rekla, znižuje ceno storitev v lekarnah. Ob tem pa je zelo pomembno dejstvo, da bi dobički lastnih dobaviteljev, torej Farmadenta in Grosista, ostali v javnem lekarniškem zavodu za njegov nadaljnji razvoj in za boljše izobraževanje zaposlenih v lekarnah. Lahko se vračajo, kot vemo, tudi v proračun. Dobički zasebnikov ne bodo nikoli šli v proračun. Zadnjič nam je predstavnik Mestne občine Maribor povedal tudi, da tri velike projekte s področja zdravstva tudi na ta račun delajo, tako da res ne vem, zakaj tako veliko nasprotovanje temu zakonu, ki ima zdaj res že skorajda samo en člen. Kot sem rekla, Farmadent obstaja dlje, kot jaz živim, od leta 1972, Grosist obstaja od leta 2009. Mene sicer tudi čudi, da je sploh, ne vem, lekarniški zakon takrat, 2016, bil v takšni obliki sprejet, da prepoveduje neko podjetje, ki obstaja toliko let. Farmadent. Gre za družbo v 100-procentni občinski lasti, 85 zaposlenih,

Kaj je še povedal predstavnik Mestne občine Maribor na Odboru za zdravstvo? Takoj ko je lekarniški zakon leta 2017 začel veljati, so poskušali rešiti problem. Prenesli so lastništvo Farmadenta v last Mestne občine Maribor, ampak že takrat jim je Ministrstvo za zdravje reklo, da problema niso rešili in da ga ne bodo rešili, tudi če ga prenesejo na neko drugo pravno osebo, je opozoril gospod, ki je bil tukaj. Tudi prof. dr. Trpin nam je zadnjič jasno povedal, ker so bile ideje o nekih holdingih, da oskrbe z zdravili seveda ne moremo sistematizirati znotraj javnega holdinga, ker je ta pravna organizacijska oblika namenjena izvajalcem gospodarskih javnih služb. Torej kako? Ne da se spremeniti, reorganizirati, torej je nujna prodaja, in to v zelo kratkem času. Po kakšni ceni? Seveda bistveno bistveno nižji.

da se bo zakon podprl. Jaz ga bom seveda podprla, teh amandmajev, kot sem rekla, ne. Samo še na eno stvar bi želela opozoriti, na to, kar je tudi prof. dr. Trpin zadnjič povedal, ker nas nekateri na vsak način želijo prepričati, da je zakon v neskladju z evropsko direktivo. On pravi: »Vprašanje vertikal je urejeno v skladu z evropskim pravom, in sicer, 28. februarja leta 2014 je izšla evropska direktiva številka 24, ki je uredila tako imenovano »in house« javno naročanje. Zakaj ga je sploh uredila? Zaradi tega, da bi preprečila, da bi bil javni sektor plen zasebnega sektorja in bi mu bil na milost in nemilost prepuščen. Tam je določila, da lahko javni sektor znotraj sebe kupuje določene proizvode in storitve, če njegova organizacija izpolnjuje posebne pogoje, ki so navedeni v predlogu teh sprememb.« Ne bom vsega brala. brala. Kot rečeno, jaz sem za javno, sem za konkurenco. Vsaj ekonomisti so nas vedno tako učili, da konkurenca bistveno vpliva na znižanje cen.

zaščite naših dveh veletrgovcev v javni lasti. O javni lasti govorimo, o javnem dobrem govorimo. To je treba zaščititi. To je tisto, kar vrača presežke nazaj za za javni interes, za javno dobro v okviru zdravstvenih storitev. Mi ne govorimo o neki splošni gospodarski dejavnosti, spoštovane in spoštovani, mi govorimo o zdravstvu.

veletrgovca v javni lasti privatizirata, da ju dobesedno potisnemo v naročje teh multinacionalk, je katastrofa, milo rečeno. Jaz ne vem, kateri interes vi tukaj zasledujete. Morali bi javnega, morali bi zastopati interes ljudi in morali bi torej zastopati javni interes. Kaj pa vi počnete? Meni to res ni jasno. Dobro vemo, da kot rečeno, javna služba ne sme biti tretirana kot gospodarska dejavnost, ker če se to zgodi – vidimo, kaj se zgodi, vidimo na primeru bank, na primeru pošt. Dražijo se potem storitve, zapirajo se storitve na periferiji, kjer se ne izplača več tega početi, in potem se tudi otežuje dostopnost. Tako da boste vse porušili. Vi delate stvari, ki so kontra temu, kar ste govorili ob prejšnjem amandmaju. Tato je ta status quo, kot smo ga imeli ves ta čas, edina prava rešitev, ker so lekarne in veletrgovci v javni lasti bolje kot pa popolnoma dereguliran trg. Ne vem, na koliko načinov naj vam še razložimo, kaj pomeni deregulacija lekarniškega trga, kako škodljivo bo to. Tudi zato sta naša mestna svetnika v Mestni občini Maribor nasprotovala prodaji Farmadenta – ker ga je treba ohraniti v sferi javnega, ne pa ga privatizirati in potisniti na trg, kjer bomo dobili duopol, kot smo slišali, kar bo pomenilo med drugim tudi višanje cen zdravil. cen zdravil. Primer močno dereguliranega trga, tega, kar vi zdaj predlagate, so recimo Združene države Amerike. In kaj je posledica? Kaj je posledica te deregulacije? Da povprečno vsak dan zaradi predoziranja umre 130 Američanov. Okoli 70 % zdravil, s katerimi se predozirajo, so neka zdravila, ki si jih tam nabavijo kar tako malo, tako kot smo prej govorili. Skratka, dajte se zavedati, kakšne posledice to nosi za sabo, in dajte pogledati in biti ponosni na to, da naš sistem velja za enega najboljših v Evropi, da je dokazano delujoč. Ne vem, zakaj sesuvati tisto, kar dokazano dobro deluje, kar dobro deluje v javno dobro. Jaz tega absolutno ne razumem. Namesto da bi zaščitili naše javne veletrgovce, ki delajo za javno dobro, bi jih vi privatizirali, potisnili, da jih požreta dva velika monopolista. In potem bomo imeli duopol in potem bosta ta dva lahko počela, kar bosta hotela. Dražila zdravila, če se jima bo ravno zazdelo. Med sabo se bosta kartelno dogovorila in gremo, to se bo zgodilo. Zato prosim, da umaknete ta nesmiselni amandma. Jaz ga seveda ne bom podprla. Če bo katerikoli od vaših dveh amandmajev šel skozi, ne bom mogla podpreti zakona. Če ne, pa bom podprla zakon, toliko da smo si na jasnem. Hvala. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav, predstavniki ministrstva, kolegice, kolegi! Zdaj že kar nekaj časa pa zadnjič na odboru smo nekaj ur govorili o Farmadentu oziroma o spremembah lekarniške dejavnosti. Naj takoj na začetku povem, da amandmaja, ne prejšnjega četrtega niti šestega niti devetega, ki ga predlagata SDS in NSi, ne bom podprla.

pa kaj bo storila Jelinčičeva SNS in kaj manjšinca. To bo res zanimivo pogledati, kako bodo glasovali tukaj. Ker jutri, ko bomo glasovali, se bomo odločali o dveh zadevah ali za zasebnike ali za javno. To je cela filozofija in nobenih velikih besed ni več treba, ker smo jih že toliko in toliko ur pravzaprav tukaj namenili. O ministrstvu in o vladi, ki je to podprla, niti ne želim izgubljati besed, ker s tem samo potrjuje, da je popolnoma, ampak popolnoma izgubila kompas. Jaz pravzaprav sploh več ne razumem, kaj ta vlada tukaj počne, ampak okej, nima zveze. O čem bomo jutri glasovali? Prvič, ali bomo na trgu dobave zdravil imeli samo še duopol dveh veletrgovcev v zasebni lasti, Kemofarmacije in Salusa. O tem bomo jutri glasovali. Drugič, ali bomo dovolili prevlado kapitala nad javnim interesom. O tem bomo jutri glasovali. Tretjič, ali bo država na področju dobave zdravil talec interesov dveh zasebnikov. O tem bomo jutri glasovali, spoštovani kolegi iz SDS in NSi, Desusa, SNS in manjšinca. Ker ostali smo se vsaj zadnjič na odboru zedinili, da tega, da zasebniki prevzemajo tale trg z zdravili, ne bomo podprli. Vprašanje je, zakaj vi ostali to podpirate. Četrtič, glasovali bomo tudi o tem, kdo bo obvladoval cirka 800 milijonov evrov letno, kolikor znaša trg dobave z zdravili. O tem bomo glasovali. In glasovali bomo o tem, ali bosta še dva veletrgovca, ki sta v javni lasti, torej Farmadent in LL Grosist, od teh 800

In ne nazadnje, petič, o popravi napake iz leta 2016, ki je Mestni občini Maribor in Farmadentu povzročila veliko premoženjsko škodo, ko je bil vložen tisti zakon, ki ga zdaj popravljamo. Kaj je takrat SMC razmišljala, da je to vložila, ne bom špekulirala pa se bom tu ustavila. Zakaj vertikala javno–javno da? Zaradi zaščite javnega interesa pred kapitalom, drugače bomo v Sloveniji odvisni od zasebnikov. Zato vertikala javno–javno da, mora ostati. Spoštovani predstavniki Vlade, SDS, NSi, Desusa, Jelinčičeve SNS in pa manjšinca, zato vertikala javno–javno da, mora ostati. Zakaj pa vertikala zasebno–zasebno ne, da vam bo jasno? Ker je lekarniška dejavnost javna zdravstvena služba, ker se dobava zdravil izvaja v javnem interesu, ker je pač glavni cilj zasebnika dobiček. Mimogrede, Kemofarmacija 6,7 milijona dobička leta 2019, Salus 5,6 milijona dobička leta 2019. Za to gre in za nobene vaše visokoleteče besede o javni lekarniški mreži in ne vem, kaj vse si še izmišljujete, katere argumente iščete in jih vlačite iz petnih žil, da bi očitno zadostili interesom zasebnega kapitala. Vertikala javno–javno in farmacevtova neodvisnost, o tem je zadnjič teklo ogromno besede. Gospa državna sekretarka, ki je zadnjič zagovarjala, gospa Alenka Forte, ona je imela blazno dosti o tem povedati. In sicer, z dopolnjenim Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti se kot izjema dovoljuje zgolj vertikalna povezava javno–javno. Vertikalna povezava zasebno–zasebno še vedno ostaja v veljavi, s čimer se ubrani javni interes pred profitom. Mnenje, da je farmacevtova neodvisnost ogrožena, če družba Farmadent ostane v občinski lasti, ne zdrži nobene resne presoje. Če obstaja dvom o tem, kdo vpliva na zdravnike pri izbiri predpisanega zdravila in na farmacevte pri izbiri izdanega zdravila, so to lahko le velike farmacevtske korporacije in nikakor ne občine. In večkrat sem že povedala, da se ve, kdo vozi zdravnike na sponzorirane kongrese. Ne boste verjeli, včeraj sem to spraševala ministra Poklukarja v svojem poslanskem vprašanju. Vprašala sem ga štiri zadeve: kolikokrat je bil on kot zdravnik na teh sponzoriranih kongresih, kolikokrat je bila njegova državna sekretarka

Zakaj je bolje, da imamo v Sloveniji več veletrgovcev z zdravili? Večje število veletrgovcev z zdravili zagotavlja tudi konkurenco na trgu zdravil, kar seveda omogoča nižjo ceno zdravil tako pri izdaji na recept kot brez recepta ter tudi boljšo storitev. Za sedaj še imamo, hvala bogu, konkurenco na trgu dobave zdravil, in sicer med štirimi veletrgovci, pri čemer sta dva v javni lasti. lasti. Če dopolnjeni predlog zakona ne bo sprejet, bo pa seveda vzpostavljen duopol dveh veletrgovcev v zasebni lasti. To je bilo danes že stokrat povedano pa verjetno bo treba še kakšnih stokrat ponoviti. Kaj pravzaprav pomeni za Mestno občino Maribor, če mora prodati Farmadent? Kot danes že večkrat rečeno oziroma vsaj Mojca je to povedala, 83-procentni lastnik Farmadenta je Mestna občina Maribor, ostalo so še druge občine lastnice. Za kaj gre? Gre za to, da Farmadent vsako leto vplača v proračun Mestne občine Maribor toliko in toliko denarja, ki se seveda namensko porabi za zdravstvene zavode oziroma za obnove zdravstvenih domov, konkretno v Mariboru. Zato je pomembno, da ostane v javni lasti. Zato bo zelo zelo narobe, če se ga bo prodalo nekemu zasebniku. Včeraj smo prejeli tudi dopis s strani župana Mestne občine Maribor, mislim, da smo ga prejeli v vednost, ki govori tudi o tem, kako pomembno je, da bi se veletrgovce vključilo v kritično infrastrukturo, in kako pomembno je, da kritična infrastruktura deluje učinkovito in nemoteno predvsem v kriznih razmerah. Potrebno je namreč ugotoviti, da nam univerzitetna klinična centra, bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne, domovi za starejše brez zanesljive oskrbe z zdravili pač nič ne bodo pomagali in ne bodo delovali, vsled česar je lahko seveda ogroženo tudi zdravje ljudi. Zato se predlaga, da bi se med kritično infrastrukturo vključilo tudi javne veletrgovce z zdravili, saj bi njihovo moteno oziroma prekinjeno delovanje ogrozilo celoten sektor zdravstva. Vse to je še en dodaten argument, zakaj je potrebno, da v Republiki Sloveniji deluje tudi veletrgovec z zdravili, ki je v javni lasti. se, kot rečeno, oskrba z zdravili izvaja v javnem interesu, v ospredju je vedno javni interes pred vsemi drugimi interesi in to je, kar se mene tiče, najbolj pomembno. Področje zdravil je namreč preprosto preveč pomembno, da bi bila država glede dobave zdravil odvisna zgolj in samo od dveh veletrgovcev v zasebni lasti. To, kar želijo v SDS in NSi storiti s temi amandmaji, kar je seveda podprla tudi Vlada, je pravzaprav nezaslišano. Slišali smo tudi že, kaj se dogaja na Lekarniški zbornici. Namreč, Državna revizijska komisija jim je že drugič razveljavila skupno javno naročilo zdravil za potrebe 23 slovenskih lekarn, ki so ga objavili. DKOM je ugotovila, da je zbornica kršila načelo transparentnosti javnega naročanja in načela enakopravne obravnave ponudnikov, saj ni določila objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega subjekta, ki bo izvedel posamezno javno naročilo. Ob tem je DKOM ugotovil tudi kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti, saj sta merili popust na ceno na ceno zdravila in ugodnost na obseg nabav oblikovani na način, da ob skupni uporabi ne identificirata cenovno najugodnejše ponudbe. Za to gre. Zakaj Lekarniška zbornica tako nasprotuje temu predlogu zakona? Ker želijo še dalje rovariti ali pa ribariti v kalnem. Za to gre. Za denar gre in to je cela znanost. Mi se pa samo moramo jutri odločiti, ali smo za javno ali smo za zasebno. Mislim, da je tudi Mojca že povedala, da je mestni svet včeraj soglasno sprejel z 42 glasovi za sklep, da podpira predlog zakona, kot je bil sprejet na odboru, ki lokalni skupnosti dovoljuje lastništvo pravne osebe, ki opravlja dejavnost prometa na debelo z zdravili in medicinskimi pripomočki.

Ali boste pa vi povozili to, kar vaši svetniki v Mestni občini Maribor menijo? Zakaj se podpira privatizacijo družbe Farmadent? Farmadent je v 50 letih svojega razvoja z odrekanjem in požrtvovalnim delom ustvaril generacije in generacije farmacevtov in drugih zaposlenih, ki so delovali v sistemu oskrbe z zdravili na področju Maribora in tudi severovzhodne Slovenije. Če ne veste, v Mariboru se je tudi del infrastrukture zdajšnjega UKC gradil s samoprispevki. In tega, da so to gradili s samoprispevki, se spomni še ogromno Mariborčanov, ker so seveda svoj denar dali in so tiste sobote – oziroma kako je že bilo – delali, zato da se je UKC v Mariboru sploh zgradil. Na podoben način se je z odrekanjem zgradil tudi uspešen sistem lekarn, iz katerega je potem Farmadent prišel. In vi to zdaj želite uničiti. Zakaj že? Zakaj že?! Zaradi interesov dveh zasebnikov, zato želite to uničiti? Sram vas je lahko, tako NSi, SDS kot ministrstvo, tako ali tako pa vlado! Zanimajo me samo še ostali, kako bodo glasovali, kot sem že rekla. Veste, po vseh teh letih odrekanja in akumulacije ter izgradnje dobro delujočega sistema se je nekdo nekje odločil, da je to vertikalo treba prekiniti, in potem seveda naložil javnemu lastniku, da mora sistem privatizirati oziroma prodati zasebniku. Zakaj že? Sram vas je lahko. In tudi to sem včeraj ministra spraševala. Srčno upam, da do jutri še vsi tisti, ki ne veste točno, o čem ta zakon govori, ali pa zelo dobro veste pa sledite zasebnemu kapitalu, premislite, kaj boste storili. Ali boste uničili 100 delovnih mest v Mariboru, ki je že tako ali tako v zgodovini ogromno pretrpel, ali pa tega ne boste uničili, to je vprašanje. Hvala.

pogovarjati, kako bodo podprle kakšen predlog zakona, potem ko je glasovanje, se pa vzdržijo, boste lahko slišali in videli, kako bomo mi glasovali. Zato prosim, da preden karkoli sporočite javnosti, vprašate nas pa vam bomo povedali. Ne pa tukaj v javnosti pred televizijo spraševati pa gledati, kako bomo mi glasovali. Tako da jo opozorite, da naj Slovenske nacionalne stranke kolegi

Hvala lepa, podpredsednik. Veliko besed je bilo že izgovorjenih v Državnem zboru tako na matičnem delovnem telesu kot na plenarnih zasedanjih v zadnjih 10 letih o področju lekarniške dejavnosti, pa vendar ne samo ob tem zakonu, ampak tudi ob drugih zakonih. Sam priznam, da zelo sistematično spremljam to področje od leta 2011.

zakaj do tega prihaja, je odgovor zelo jasen in treba si je zelo na glas priznati – zaradi denarja. Nič drugega. Ne gre za stroko, ne gre za prav nikakršno ureditev zakonitosti. To bom seveda v razpravi glede same vertikalne povezave poskušal tudi argumentirano, s številkami in dejstvi jasno ponazoriti, da ne bo slepomišenja ali pa kasneje pri kolegih in kolegicah razmišljanja, češ, nisem vedel, nisem bil seznanjen.

iz Trgovinske zbornice Slovenije in vsi ostali akterji, ki so intenzivno proti obstoječi in veljavni vertikalni povezavi, razlagali, da gre za absolutno nezakonito stanje, češ da ni enakosti pred zakonom. Argument seveda ne zdrži popolnoma ničesar. bom primer s področja zdravstvene dejavnosti. Spomnite se, Ustavno sodišče je odločalo na podlagi pritožbe Zdravniške zbornice, ko se je na Zakon o zdravstveni dejavnosti pritožilo glede poslovanja tako imenovanih podjetij in espejev koncesionarjev, ki imajo koncesijo, kaj narediti z dobičkom, ker jim je zakon jasno veleval, da morajo ta sredstva vrniti nazaj v zdravstveno dejavnost, se pravi v namembnost, ki jo upravljajo.

Zanimivo, ali ne? Ampak na to se nihče ne spomni, ko je treba govoriti o vertikalni povezavi in o neenakosti. vsem tem, ki to pripravljate, tudi Ministrstvu za zdravje, ki žal pri tem zakonu in pri tej vertikalni povezavi, tako kot vse prejšnje vlade, asistira kapitalu ne zagovarja tistega, kar bi v resnici moralo, to pa je javni interes. Zakaj se danes pogovarjamo o nezakoniti situaciji, če pa vertikalna povezava še vedno obstaja in je ves čas v veljavi? Zakaj smo jo morali dvakrat prestaviti v Državnem zboru, med drugim tudi z glasovi Nove Slovenije, ki je danes, zanimivo, proti? Nova Slovenija je dvakrat zelo jasno povedala, da podpira, ker je proti temu, da se ukine grosiste. Danes poslušam kolegico, ko razpravlja o nekih nemogočih absurdih, o neenakosti, o kateri sem malce prej argumentiral, da seveda ne zdrži ene resne presoje. Gospod Gantar, minister za zdravje, je leta 2013 predlagal zakon o zdravilih. Takratna državna sekretarka gospa Čoklova je seveda krčevito, tako kot vse državne sekretarke potem po letu 2013, zagovarjala, kako je treba to vertikalo ukiniti. Še več,

lahko bi pa bila Mestna občina Ljubljana. No, danes v praksi vidimo, da seveda to ni tako, ker Ministrstvo za zdravje nikakor ne bo pristalo na kakršnokoli povezovanje grosista z lekarnami. Kje je razlog, argument, ki ga bom seveda tudi izpodbijal z dejstvi? To je strokovnost. Češ, strokovnost farmacevtov bo ogrožena. To je ena velika mantra, ki jo ponavljajo na Lekarniški zbornici, zbornici, Trgovinska zbornica malce manj, je pa to tezo seveda posvojilo Ministrstvo za zdravje in jo kot pokvarjeno ploščo ponavljajo vsakič znova, ker se lepo sliši. Še več, pridejo posamezniki na matično delovno telo in potem razpravljajo, da je stroka ogrožena. Zdaj pa vi meni povejte glede na to, da vertikalna povezava že obstaja ves čas, torej stroka do zdaj nonstop obsojena na propad? Kako to, da zdaj ni ogrožena, če bo tako ostalo, pa bo ogrožena? Dajte mi argumente na mizo, lepo vas prosim. Moram reči, da je nekaj najbolj pritlehnega, ko mi nekdo zatrdi, da grosisti vplivajo na ceno zdravil in pritiskajo na lekarne, kaj morajo vzeti. To je To je približno tako, veste, kot če bi rekli, da moja mama zamenjuje gume na avtomobilu, pa še niti ne ve, kakšno gumo mora kupiti, kaj šele, da jo zna zamenjati. Zakon je zelo jasen in zdravila so zelo jasno regulirana in ve se, kdo postavlja ceno zdravilom. Zdravila imajo zelo jasno svoj plafon, limit in se ve, kdo in kaj, kako streže v lekarnah. Grosist ne postavlja cen, jo pa postavi in lahko nanjo vpliva farmacevtska družba. Ne na lekarnarje, ampak na zdravnike! In to je ključno, kar je treba vedeti. Zato je prej moja kolegica omenila razne seminarje, kongrese in tako naprej. Saj člankov je na stotine in stotine in te razprave so potekale tako ali drugače, proti čemur jaz osebno nimam nič, če seveda ne bi šli delat ene resne analize, katera zdravila se predpisujejo. Veste, zelo pomembno je, kaj zdravnik napiše. Zelo veliko zdravil je na področju visokega tlaka, se pravi krvnega tlaka. Imamo celo paleto zdravil, ampak boste videli, da dostikrat zdravnik predpiše zdravilo, ki ga je treba doplačati. Neuka stara mamica ne ve, da obstaja za to generik, ki je popolnoma identičen temu zdravilu za doplačilo. In če je dobra volja, bo seveda javna

in bodo razložili, da ni treba doplačati tri, štiri, pet, šest evrov, odvisno za kakšno zdravilo gre oziroma kakšna cena je postavljena, tam kjer zdravstvena blagajna to plača. In to mi vse vemo in to vedo na Ministrstvu za zdravje in to vedo tudi na Lekarniški zbornici. Ampak mi imamo en konstanten problem, v tej Lekarniški zbornici odločajo tisti, ki so najbolj povezani s kapitalom grosistov, veletrgovcev se lepše sliši, veletrgovcev. Ni skrivnost, da si veletrgovci želijo ustanavljati lekarne, ampak roko na srce, ti veletrgovci so že danes v tako imenovanem navideznem solastništvu in upravljanju zasebnih lekarn, ki imajo koncesijo. kdo mislite, da daje idealne pogoje za opremljanje tem lekarnam, zato da se ustanovijo?! Lekarni Ljubljana ali pa Celju ali pa ne vem, katerim drugim, zagotovo ne dajejo teh ugodnih pogojev.

Zelo jasno in na glas je treba povedati, zakaj. Zato da bodo imeli dobro preskrbo in da ne bodo odvisni samo od Salusa in Kemofarmacije, da bodo imeli boljšo ceno. Zdaj bom pa razložil, zakaj boljšo ceno. Ker vi dobro veste, da ko grosist … Bom tako rekel za tiste, ki zadeve ne poznajo. Cene, ki so določene za zdravilo na recept, so seveda vnaprej določene. Zdravstvena blagajna prizna v receptu določen odstotek za pogoje, da lahko lekarna sploh obratuje, ker saj veste, tam so zaposleni farmacevti, tehniki, tehnično osebje, ne nazadnje vzdrževanje prostora in tako naprej. In skozi to ceno se določa v bistvu tudi ta dodatek, da lahko lekarne sploh delajo. Ker pa je ta odstotek tako majhen, ker zdravstvena blagajna prav tako pritiska in ne dopusti povečanja tega odstotka, je danes večina lekarn, ne samo javne, tudi vse zasebne, in te še bolj, postala napol trgovin z zdravstvenimi pripomočki in ne vem kakšnimi kremicami. Samo zato da bodo lahko preživele. Pojdite vprašat zasebnike lekarnarje, koncesionarje, zakaj oni nimajo petih lekarn.

pridemo k enemu zasebniku z receptom za biološka zdravilo pa nam reče, pridite čez en dan, jutri pridite? Ker tega zdravila nima, ker ga bo naročil, zaradi tega ker ve, da ga bo takoj dobil tudi povrnjenega. Ker nima denarja. Zakaj si pa javni zavodi to lahko privoščijo? Ker so veliki in ker skoncentrirajo v eno lekarno in imajo tudi organizirano mrežo, dostop in je ne v enem dnevu, ampak v pol ure to biološko zdravilo že lahko tudi na tisti lokaciji. To je ta razlika, zakaj je javna mreža tako pomembna in dobra. Zraven tega pa je treba vedeti še nekaj, ko se nekateri izgovarjajo in rečejo, saj imamo 40 grosistov, kaj govorite, da imamo samo

Kefo, Pharmaswiss,« in tako naprej, da jih ne naštevam. Ampak če bomo šli malo bolj podrobno pogledat, kaj so to za eni grosisti … Prejšnjo ministrico za zdravje sem v prejšnjem mandatu spraševal, če se zaveda, kaj se bo zgodilo, ko bo ta zakon o lekarniški dejavnosti sprejet. Mimogrede, jaz ga nisem podprl sem zelo jasno povedal, zakaj ga ne bom podprl, in sem opozoril, da se bo zgodilo to, kar se zdaj dogaja. Porabili smo štiri leta, da smo zdaj tam, kjer ne bi smeli biti.

na trgu.« Od teh 40 grosistov je 11 grosistov, ki se dejansko ukvarjajo z neposredno prodajo zdravil. Od teh 11 grosistov lahko naštejemo, imamo v resnici ena, dva, tri, štiri, pet šest grosistov, ki v resnici ustvarjajo tako imenovani pravi promet z zdravili.

Kemofarmacija ima v lasti firmo Vitafarm, ki ustvarja 15 milijonov evrov, 267 milijonov prometa, in zraven tega Kemofarmacija, ki ustvarja 181 milijonov 540 tisoč, tisoč, 181 milijonov 540 tisoč 466, točen podatek. Kaj to pomeni v procentih? V procentih so nekateri danes omenili samo za dva grosista, ampak treba je pogledati celoto, zato da bomo razumeli sliko, o čem sploh govorimo in kakšno škodo delamo v slovenskem prostoru. Kemofarmacija ustvarja 38,3 % prometa v celotnem slovenskem prostoru.

LL Grosist 15,3 % in Farmadent 13 %, kar pomeni skupaj, če seštejemo, 28,3 %. Ves ostali promet je v višini točno 1,8 %, ki pa pade na ostale grosiste. Vemo, o čem se pogovarjamo mi tu? Je jasno, zakaj je potrebno, da se ohrani ta vertikalna povezava? Ker veletrgovci, kot sta Salus in Kemofarmacija, hočejo na vsak način še preostalih 28,3 % prometa v svojem zakupu in potem so totalni monopolisti oziroma dualisti, ki bodo obvladovali celoten trg. In kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj pa bistvo, srčika cele zgodbe. Zakaj je v Celju aspirin dražji kot v Ljubljani? Povejte mi, zakaj. Vam bom jaz razložil. Treba je povedati vsem kupcem v Sloveniji, zakaj obstajajo te razlike. Ne boste verjeli, zaradi grosistov. Zaradi grosistov v tistem majhnem deležu. Bom zdaj razložil, kje je problem. Farmadent in LL Grosist dasta svojim lekarnam, ki kupujejo od njih, odpovesta se bistvenemu bonusu, ki bi drugače ostal grosistu. Zakaj?

Kemofarmacija pa Salus, če bosta stopila v ta del trga, mislite, da bosta ona dobrohotna do lekarn? Zakaj? Saj ni potrebe, saj so monopolisti, zakaj bi se pa on odpovedal tem procentom, lepo vas prosim?! Veste, kaj to pomeni v letnem budžetu? V letnem budžetu to pomeni – za celotno Slovenijo govorim – odpoved tudi tam nekje do 50 milijonov evrov. Ne se hecati! Nekdo bo to zbasal v žep. Kdo bo kupil Farmadent pa LL Grosista? Seveda ga bo kupil samo tisti, ki ima interes priti do prostorov, ker bo rabil infrastrukturo in ljudi, ker ne moreš ti požreti teh 30 % kar takole / Ne nazadnje je bistveno lažje kupiti firmo, vse pogodbe ostanejo, stvar teče in naslednji dan tečejo stvari dalje. Tako kot so naredili z ostalimi veletrgovci, ki sem jih prej naštel, ki jih imajo v solastništvu.

v slovenskih rokah, se bo potem za dober denar – dober denar, ker bo imel tak tržni delež v slovenskem prostoru – prodal tujcem. Potem smo pa šele, kot bi rekli Štajerci, našpukali, in to na debelo.

Jaz tudi razumem močne kampanje, ki se odvijajo. In jih gledam, tele članke. To je noro. Gledam te članke: »Lekarna Ljubljana ne bo več smela imeti veletrgovine«. Potem imamo tukajle

lokalne skupnosti oziroma če sta v lasti lekarn. Čigave pa so lekarne na primarnem nivoju v lokalni skupnosti? Ja od občine. Čigava pa je občina, kdo pa v imenu občanov upravlja z občino? Veste, včasih res ne razumem več, ali je Ministrstvo za zdravje d. o. o. ali dela v okviru Vlade za javni interes. To se je treba res na debelo vprašati, kadar gledamo te številke.

in Kemofarmacija 18 %. Zaradi tega, ker so si seveda grosisti v vsem tem času izborili pravico ekskluzive na določenih zdravilih, ki jih tudi LL Grosist ne bo dobil ali pa Farmadent, ker se ne bosta mogla z lastniki oziroma z dobavitelji pogovarjati.

Mi smo jim seveda absolutno, jasno takoj dali vedeti, da naj uprava spoka, in smo prekinili te pogodbe. Kdo je kupil tista podjetja od teh, tri gospe so imele to v rokah?

Zanimivo. Tako da se včasih sprašujem, spoštovani na Ministrstvu za zdravje. Gospoda Vindišarja tukaj ne bi vpletal, zaradi tega ker je spoštovan zdravnik, delal je v celjski bolnici in verjamem, da se s temi stvarmi sploh ni ukvarjal. Ampak o nekaterih zaposlenih na Ministrstvu za zdravje bi bilo zanimivo vedeti, kje so prej delali in za koga so delali. Res bi bilo fajn videti, za koga delajo. Tukaj je treba enkrat odpreti vprašanje tudi na korupcijski komisiji, za koga ti uradniki delajo. uradniki delajo. To je moja teza, ker si drugače ne znam razlagati, trditi pa ne morem. Moja teza je, da če so vse vlade, vsi ministri do zdaj, vsi državni sekretarji kar naprej eno in isto mantro vlekli, potem, hudiča, tukaj nekaj ni v redu. In to leve vlade, desne vlade, liberalne vlade, vse isto pesmico pojejo, ko pridejo na Ministrstvo za zdravje! Stroka pride in reče, ne ne, takole takole bo, glejte, to je edino možno, veste, gospod minister in gospod državni sekretar, takole, veste, saj to so stare stvari, to bi morali že zdavnaj urediti.

S temi dejstvi me nihče več ne bo prepričal, zato sem tako trdoglav in trmast, ko ponavljam eno in isto mantro, da hudo hudo smrdi. Ampak žal samo zaradi denarja, ne zaradi javnega interesa. Ker tukaj ga ni, preprosto ga ni. Aha, lobistični zakon. Danes je bilo tudi dostikrat omenjeno, da gre za lobistični zakon in tako naprej. Ne, ne gre za lobistični zakon, je pa ogromno ogromno lobiranja ob tem sprejemanju in razpravi tega zakona. Jaz javno povem, z vsemi sem se srečal, s tistimi, ki jih kritiziram, in s tistimi, o katerih mislim, da mora ostati tako, kot je. Dajte mi povedati eno stvar. Na Trgovinski zbornici so proti temu zakonu, če zakonu, če bi se pa zakon spremenil tako, da lahko tudi ostali grosisti ustanavljajo lekarne, potem pa oni kar naenkrat, čez noč nimajo nič več proti temu zakonu. Zanimivo, ali ne? Kako, ali ne bo stroka ogrožena? Ali niste rekli, da bo stroka ogrožena? Tukaj se vidi ta perfidnost. To preprosto ne gre skupaj. Temu se ne reče več strokovna odločitev, ampak se temu reče pridobitna odločitev. Nekdo bi rad pokasiral denar, samo to je. Jaz sem liberalec, jaz nimam nič proti, če nekdo pošteno zasluži v tej državi. Zato za razliko od ostalih ne uporabljam besed lastniki pa javni interes, ampak uporabljam nekaj drugega. Ker za mene je lahko zasebni lastnik popolnoma pošten, s poštenimi nameni in pošteno dela, ne nazadnje tudi upravičeno. Zakaj pa ne? Šolal se je, zna, dobro dela. Ne nazadnje, ali je greh, če delaš dobiček? Ni. Drugo pa je, če hočeš uničiti javni interes samo zato, da bo vladal kapital. No, tukaj imam pa jaz strašne probleme. Jaz sem vedno rekel, tako kot sem govoril za zdravstveno dejavnost, govorim tudi za lekarniško dejavnost: nič nimam proti zasebnikom lekarnarjem, ker so v končni fazi končali enako fakulteto kot tisti, ki delajo v javnem sektorju, in ne nazadnje morajo spoštovati zakonodajo. Ampak. Žal je pri vseh teh stvareh vedno na koncu ampak. Če bomo šli v javno lekarno, in to si upam trditi, bom vedno srečal vsaj dva, tri, štiri farmacevte, če pridem k zasebniku, po navadi dobim enega farmacevta in to je dovolj. Ja, formalno, zakonsko gledano je dovolj, ker je pogoj, da je vsaj en farmacevt. Samo pri zasebniku jaz nikoli ne vem, ali mene farmacevt streže ali me tehnik streže. V javni lekarni je to jasno kot beli dan, ker dostikrat k okencu Recepti ne stopi tisti, ki ne izpolnjuje pogojev, ker ne sme ponujati zdravila, ker ne zna svetovati, ker ni za to usposobljen. To so strokovni problemi, ki bi jih morali nadzirati, kontrolirati in tako naprej. Ne, vi se rajši ukvarjate z vertikalo. Denar,

presežke v višini 20 milijonov. To ni bilo od enega leta. To ni bilo od enega leta, to je bilo od več let, ampak ker so gospe računovodsko skrivale denar v obliki rezervacij in kaj jaz vem, česa še vsega, lokalna skupnost tega denarja ni videla. kod so prihajali ti dobički pa zakaj so jih spravljali, ne vem, ne bom niti špekuliral. Teh 20 milijonov je bilo porabljenih tako, kot zakon veleva. Zdravstveni domovi so dobili zamenjane strehe in smo se v Ljubljani znebili salonitnih streh. V vrtce in šole, z vidika zdravja otrok,

da bo šel, ne vem kam, ne drži. Ne nazadnje je tudi za obnove zdravstvenih domov, ki se dogajajo, v Ljubljani – to si upam trditi, ker bolje poznam to področje – šlo točno iz tega denarja. Tisti, ki danes hodijo po novih, prenovljenih zdravstvenih domovih, naj vedo, da gre vedno iz tega denarja. Salus pa Kemofarmacija ne bosta nikoli dala enega evra za prenovo strehe enega vrtca. Zakaj, če pa to ni treba? Zakaj Zakaj bi se on odpovedal dobičku, če ga je pa zakonito pridobil in mu je to omogočila celo Republika Slovenija?

Spoštovana koalicija, dajte se zresniti. In dajte razumeti vsi poslanci in poslanke, na koncu, če bi bil sprejet takšen zakon, da bomo črtali vertikalno povezavo, se ne izgovarjajte, da vam je to Vlada predlagala. Ker na koncu bodo vsi jasno povedali, da je za to odgovoren Državni zbor in ne Vlada. In tudi Vlada sama velikokrat pove, to je sprejel Državni zbor.

Da ne bom govoril tudi o tem delu, da se tudi z Ministrstva za zdravje ne spoštuje odločitev prejšnjih vlad, ki so sprejele odločitev, da je Lekarna Ljubljana skupaj s svojim lastnim dobaviteljem grosistom uvrščena v tako imenovano strateško infrastrukturo v letu 2019. 2019. S tem se v raznih politično všečnih razpravah in nastopih marsikateri poslanec rad pohvali, kaj to pomeni za državo,

dela koalicije, SDS in Nove Slovenije, se praktično negira sklep Vlade, da je Lekarna Ljubljana vključena v tako imenovano strateško infrastrukturo.

tudi sam bom še enkrat ponovil, razumem, da je to interesno združenje, žal pa se izkazuje, da to interesno združenje deluje predvsem za lastni interes, s pomočjo donatorjev, če lahko temu tako rečem. Kajti vsi indici gredo v to smer, ne pa v interes, če temu lahko tako rečem, članstva. Pomembno članstvo so javni lekarniški zavodi, ne samo koncesionarji.

so ravno razpisi za dobavo zdravil v Republiki Sloveniji. Še enkrat bom poudaril, v zadnjem razpisu, ki ga je Lekarniška zbornica objavila 10. 5. 2021 za potrebe javnih lekarniških zavodov, je brez kakršnekoli pravne podlage o njeni pristojnosti, da lahko to opravlja, opredeljeno ni v Zakonu o lekarniški dejavnosti in opredeljeno ni niti v statutu lekarniške dejavnosti. Ponovno bom izpostavil: kako se lahko s takšno lahkoto opravi razpis v višini 1 milijarde evrov?

Lahko zaključim in se pridružujem razpravljavcem s tem, da je to praktično podaljšana roka Lekarniške zbornice Slovenije. Tudi sam sem na stališču, da takšnega uradništva država ali resorno ministrstvo ne potrebuje. Kaj je Državna revizijska komisija zapisala, ko je odločila 10. 10. 2021 v zvezi

SMC):** Hvala lepa. Če nadaljujem. Državna revizijska komisija je zapisala naslednje: »Naročnik Lekarniška zbornica Slovenije je predmetno javno naročilo razdelila,« poslušajte, »na 756 sklopov. Oddaja po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma z enim gospodarskim subjektom.« Če to ni dovolj velik alarm za pristojne na Ministrstvu za zdravje, potem ne vem, kaj je še potrebno, da se na področju dobave zdravil v Republiki Sloveniji nekaj bolj korenitega zgodi.

da se črta 6. člen, ki govori o vertikali, in je pri tem eden od ključnih argumentov, »ker lahko predstavlja nelojalno konkurenco«,

piše. Še enkrat bom moral poudariti, ker je očitno v tem državnem zboru potrebno mnogokrat omenjati isto zadevo, da se morda potem kaj sliši. Kako lahko nekdo to utemeljuje z nelojalno konkurenco, če Farmadent obstaja od leta 1972 in nemoteno deluje in Grosist od leta 2009 in nemoteno deluje? Očitno pa nekoga hudo moti ali konkretno moti, in to je tudi zamera dela politike, da je potrebno, da se s koncem tega leta ta dva lastna dobavitelja preprosto ugasne.

nimata konkurence. Ne bom uporabil besede duopol. Tudi sam sem trdno na stališču, da je to za Republiko Slovenijo izredno škodljivo. Na to je v letu 2013 opozorila agencija za varstvo konkurence v odločbi po končanem postopku zoper dobavitelja Kemofarmacija. Ker očitno neki argumenti v tem državnem zboru ali v politični razpravi nikakor nikakor ne zaležejo ali se ne dotaknejo tistih, ki nekoliko drugače zastopajo v popolnoma drugo smer, dajmo pogledati, kaj je ta odločba agencije za varstvo konkurence ugotovila. Bom zelo na kratko. Dejstvo je, da agencija za varstvo konkurence pravi, da sta se v obdobju od leta 2007 leta 2007 do 2013, ko je ta postopek potekal, pri prodaji zdravil za uporabo v humani medicini na debelo javnim lekarniškim zavodom v Republiki Sloveniji Kemofarmacija in Salus dogovarjala oziroma usklajeno delovala glede – in so navedene tri alineje. Prvič, določanje cen zdravil za uporabo v humani medicini na debelo. se takoj vprašam o vsem tistem, ko se v spomladanskem času pa do danes govori, da so vse cene regulirane. Kako sta potem lahko tako pomembna dobavitelja, ki praktično pokrivata, kot smo ugotovili, 70 % trga z zdravili in želita sedaj še teh 30 % od slovenskih lastnih dobaviteljev,

Nadalje. Delitve trgov oziroma javnih naročil za dobavo zdravil za uporabo v humani medicini javnim lekarniškim zavodom. Se pravi, delilo se je trg v razmerju, kot je bilo ravno s strani mojega predhodnika prikazano, kakšen tržni delež imata ali sta imela Kemofarmacija in Salus. Zadnje, kar je pa, bi človek rekel, resnično zelo zaskrbljujoča ugotovitev. Oddaje prikrojenih ponudb v postopkih javnega naročanja naročnikov javnih lekarniških zavodov. V ugotovitvi AVK praktično zasledimo identični proces in postopek s strani javnega naročila Lekarniške zbornice iz meseca maja tega leta. Ravno prej sem tudi navedel in obrazložil, kakšna je bila ugotovitev Državne revizijske komisije. Ali se vam ne zdi, da so to dovolj veliki alarmi, da je preprosto treba nekaj spremeniti?

Da bo mogoče še malce jasneje in bolj določno. Kemofarmacija je v popolnoma tuji lasti. Ali informacije držijo ali ne, ali se na njihovi lastniški strani

Če govorimo o Salusu, je pretežno v lasti oseb, ki so skriti lastniki, kar po veljavni zakonodaji vrednostnih papirjev pomeni delnice na prinosnika, popolnoma legalno. Ustvarjeni dobički gredo popolnoma kamorkoli. In ko se tukaj postavljamo na stališče, da naj se ne zgodi, da imamo dva lastna dobavitelja, ki zagotavljata v slovenskem prostoru trg v višini 30 % in od in od katerih so po zakonodaji zavezani, da dobički ostanejo javnim lekarniškim zavodom – če je tako velik dobiček ali presežek, je možno, da potem ostane tudi ustanovitelju.

res ne želimo, ali ne želite nekateri v Republiki Sloveniji ohranjati javnega zdravstvenega sistema, katerega del so tudi javni lekarniški zavodi?

kaže naslednja zanimivost. Tudi s strani državne sekretarke, ki je bila prisotna na

vezano na sklicevanje odločitev Ustavnega sodišča iz leta 2019. Verjamem, da to ni na njenem zelniku zraslo, ampak ji je bilo predočeno s strani uradništva na Ministrstvu za zdravje. Popolno zavajanje, da Ustavno sodišče ne dovoli pristopa in rešitve, ki smo ju mi kot predlagatelji v 6. členu predlagali. In kaj je spoštovana izjavila? »Po veljavni zakonodaji bi morali glede na odločbo Ustavnega sodišča oba grosista izločiti iz solastništva občine.« Kakorkoli razumemo, praktično je zagovarjanje in zavajanje tako javnosti kot predstavnikov zakonodajne veje oblasti. Kajti očitno je potrebno oba slovenska lastna dobavitelja umakniti s trga dobave zdravil.

da se dobro urejeni sistem javnih lekarniških zavodov odpre možnosti privatizacije. Zakaj si dovolim tako razmišljati? Če samo preberemo argumentacijo predlagatelja tega amandmaja, navaja celo naslednje: da vertikala, ki je dovoljena v državah, jih celo tudi navaja, pa ne bom sedaj podrobno tega povzemal, ker se govori predvsem o germansko govorečih državah, prepoveduje vertikalne povezave in zapoveduje, da morajo biti večinski ali izključni lastniki lekarn farmacevtski strokovni delavci. Ne vem, očitno mi vsi drugače beremo ali drugače razumemo. Ampak to je pot izhodišča, da se želi priti v javni lekarniški sistem, v tako imenovani privatni sektor. Če to povežem tudi z veliko, recimo temu, agresije in nesramnosti s strani Lekarniške zbornice, je identična vsebina, samo nekoliko drugače zapisana. Zdaj pa pojdimo k bistvu. Daleč od tega, da predlagani 6. člen, ki ga želi predlagatelj tega amandmaja črtati, predlaga naslednje in utemeljuje ravno vezano na isto ustavno odločbo, na katero se sklicuje predlagatelj. Absolutna prepoved vertikalne povezave na področju lekarniške dejavnosti je bila predmet ustavnosodne presoje v letu 2019,

Vendar to ne pomeni, da je zakonodajalec zaradi njene neprimernosti ne bi smel spremeniti in jo urediti na predlagani način v skladu z evropsko zakonodajo. Ta sprememba bi zopet sodila v uresničevanje splošne strategije krepitve javnega zdravstva. Poudarjam, krepitve javnega zdravstva, saj omogoča, da javni zdravstveni sektor pridobiva svoje prihodke tudi na tem področju v skladu z omejitvami, usmeritvami evropske zakonodaje.

pa je bilo to danes tudi že rečeno. Vertikala. Predlagani 6. člen dosledno sledi stališču evropskega prava, vezano na evropsko direktivo 24, ki je uredila tako imenovano »in house« javno naročanje. Poudarek: zakaj ga je sploh uredila? Zaradi tega, da bi preprečila, da bi bil javni sektor plen zasebnega sektorja in bi mu bil na milost in nemilost prepuščen.

namen predlagatelja, v tem primeru SMC, da se 6. člen ohrani ob predpostavki, da se lahko zagotovi vertikalna povezava, če so izpolnjeni štirje pogoji, decidirano opredeljeni po direktivi? In temu dosledno sledimo kot predlagatelji samega zakona. Zato, spoštovani, moram priznati, da bom izrekel razočaranje nad tem, da se tudi pri tej temi lahko tako odločno pogovarjamo, zakaj je tako velik interes dela politike in ministrstva skupaj z Lekarniško zbornico, da se daje prednost, da se mora Republika Slovenija v celoti podrediti interesom tujcev brez kakršnekoli zaščite, tudi strateškega interesa Republike Slovenije. Zato odločno zavračam in zavračamo amandma na 6. člen, prav tako pa tudi 9.a, kajti 9.a člen dobesedno verificira možnost nadaljnjega delovanja Farmadenta. Hvala lepa.

Prvič. Da se dopusti vertikalno povezavo v primeru, ko se pogovarjamo o javnem veledrogeristu in javni lekarni in torej tudi o javnem interesu. Drugič. Da se vsi dobički, ki se tu notri ustvarjajo, vračajo nazaj v osnovno dejavnost. Mislim, da je to primeren ukrep, da je to pameten ukrep, še posebej če vemo, da po trenutni ureditvi grosistoma v javni lasti, enega občine v Ljubljani, drugega občine v Mariboru, grozi privatizacija. Seveda v Levici kot socialisti absolutno nasprotujemo privatizaciji, zato nasprotujemo tudi amandmaju,

Sam bi sicer naredil še korak naprej. Ne bom rekel, da je občinska javna organizacija najbolj optimalen način, kako organizirati veledobavo zdravil. Sam mislim, da bi bilo to področje potrebno v celoti nacionalizirati in organizirati kot neprofitno javno službo na nacionalni ravni. Ne pogovarjamo se le o golem vprašanju zdravja pa morebitne prekomerne konzumpcije zdravil, ki bi ga vpliv farmacevtskih korporacij izvajal na slovensko družbo, pa ga v resnici že izvaja. Pogovarjamo se tudi o političnem vplivu, ki s tem prihaja. Poglejte, o čem se pogovarjamo na današnji obravnavi zakona o lekarnah, o čem smo se pogovarjali v preteklosti. Vse to so vprašanja, ki jih je v resnici na mizo prinesel farmacevtski lobi. Zakaj jih je lahko prinesel na mizo, pa je ravno moč, izhajajoča iz kapitalističnega trga in dobičkov, ki jih tam korporacije ustvarjajo. Pa jih ni nihče pooblastil za to, nihče jih ni izvolil, a vendarle njihove lovke segajo naravnost v vrh politike. Segajo do birokratov na ministrstvih, segajo do ministrov samih in segajo v Državni zbor. Neposredno ogrožajo demokracijo v tej državi. Večje dobičke ko imajo farmacevtske korporacije, daljše so njihove lovke, boljši dostop imajo do politike, manj demokracije imajo ljudje v tej državi posledično je njihovo zdravje kaj lahko bolj in bolj ogroženo. V Levici bomo torej glasovali proti temu amandmaju, ker želimo in odločno stojimo na stališču, da velepreskrba z zdravili ni kar običajna trgovinska dejavnost, ampak je javna služba, v javnem interesu se mora izvajati, pod javnim okriljem mora potekati in potekati mora neprofitno, oziroma če dobički nastajajo, se morajo vračati nazaj za krepitev osnovne dejavnosti. To je rešitev, ki jo bomo podprli tudi v končnem glasovanju pri tem zakonu, če seveda ti škodljivi amandmaji z desene tribune padejo, tako kot je normalno in bi bilo prav, da se zgodi.

čustev in tudi nesporazumov in različnih tolmačenj vsebine, na koncu koncev prišlo do tega, kar se je meni zdelo več kot pomembno oziroma najpomembnejše pri celem zakonu, to je, kdo v tej državi lahko dobi del tega ogromnega kolača na trgu zdravil. In ne samo zdravil, ampak tudi vseh ostalih dodatkov, pripomočkov, vsega ostalega, kar ljudje lahko kupijo v lekarnah. Kot vsi vemo, kadar smo zdravi, kadar živimo normalno življenje, imamo tisoč problemov. Kadar smo bolni, in to govori tudi znani rek, imamo samo še enega. Takrat smo ljudje pripravljeni plačati in narediti vse, da bi zdravje ohranili. Ne gre pa seveda samo za bolne, gre za vse ljudi, tudi zdrave, ki kupujemo dodatke, vitamine, razna nadomestila in tako naprej. To je ogromno denarja. Na koncu smo v tem zakonu prišli do tega, kam želimo, da ta denar na koncu gre. Če bo zakon sprejet v obliki, kot je zdaj, bosta vsaj dva veledrogerista, vsaj dve organizaciji ta denar na koncu namenili lokalni samoupravi, se pravi občinam, in ne bo šel privatnikom. Če bodo sprejeti amandmaji koalicije, bosta še ta dva ponudnika morala zapreti svojo dejavnost, odprodati podjetja do konca leta in celoten ogromni trg, ta ogromni farmacevtski kolač bo ostal na voljo dvema privatnikoma. Danes sta bila že večkrat omenjena, eden je ameriška multinacionalka, eden eden je pa tudi velikansko podjetje, o katerem se niti ne ve točno, kdo so lastniki, ker so skriti lastniki. Nič nimam proti privatnim podjetjem. Mi živimo v takšnem obdobju in takšnem času, da vsi razumemo, da privatna podjetja obstajajo, da je njihov glavni interes dobiček, in to mi je vse jasno. Ne morem pa razumeti, da lahko imamo poslanci v tem državnem zboru kakršenkoli dvom o tem, da del, samo del tega denarja ne bi šel tem privatnikom za jahte, kot bi rekla Levica, ampak bo šel v dve občini, ki bosta že po obstoječem zakonu, ponavljam, že po obstoječem zakonu morali ta denar nameniti za točno določeno stvar, in to je za zdravstveno dejavnost. Zakon namreč že zdaj določa v 38. členu, peti odstavek, presežki prihodkov nad odhodki javnega zavoda, se pravi lekarne oziroma tega veledrogerista, vrnejo ustanovitelju le na predlog ustanovitelja s soglasjem javnega zavoda, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje javnega zavoda, se pravi, če ni ogrožen sam javni zavod, in ta sredstva sme, poslušajmo sedaj še enkrat, ministrstvo, kar govori že obstoječi zakon, pa tudi amandma, ki je bil sprejet v prejšnjem branju, ustanovitelj uporabiti izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Se pravi, vse trditve vseh posameznikov, na mojo veliko žalost celo državne sekretarke, da se ta denar lobistično uporablja za asfalt in različne projekte, ne držijo. To prepoveduje že obstoječi zakon in to bo dodatno podkrepila še ureditev v tem zakonu, saj smo sprejeli k 6. členu v prejšnjem branju amandma, ki je to še enkrat dodatno podkrepil. Gledam, koalicija zopet poskuša z amandmajem k 6. členu brisati to ureditev, se sklicuje na prepoved vertikalnih povezav, se sklicuje na neodvisnost farmacevtov in tako naprej. To so samo izgovori. Veliko držav v Evropski uniji vertikalne povezave dovoljuje. Nekatere jih ne, druge jih ja. Mi se moramo v tej državi vprašati, kaj si mi želimo. Ali res imamo toliko denarja v zdravstvu, da se lahko odpovemo tem kar nekaj milijonom, ki pridejo iz te dejavnosti? Mislim, da je odgovor ne. In če je vertikalna povezava dovoljena, zakaj bi bili potem mi bolj papeški od papeža? In druga stvar, neodvisnost farmacevtov. »Ja če bodo pa farmacevti zaposleni pri LL Grosistu, to je podjetje, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, bo pa LL Grosist vplival na njih, da bodo ravno določena zdravila ponujali ljudem.« Ali res? To je približno tako, kot da bi rekla, da noben sodnik na nobenem sodišču v Republiki Sloveniji ne more biti nevtralen in nevtralno soditi, ker so vsi zaposleni pri državi. Kolikor jaz vem, zadnjič sem na široko razpravljala o tem, so farmacevti zavezani k neki svoji etični drži, imajo neka svoja izobraževanja, imajo neke svoje kodekse in standarde in morajo v skladu s temi standardi ponuditi pacientu tisto, kar oni mislijo, da je zanj najboljše. V resnici, kar se zdravil tiče, pa tako ali tako vemo, da farmacevt izroči človeku, morda bolnemu v tem primeru, tisto, kar je napisal zdravnik, in ima glede tega odločanja, kaj lahko da namesto tega, zelo zelo omejen vpliv odločanja. Ti neki Ti neki razlogi mene nikakor ne prepričajo. Jaz sem prepričana, da vertikalne povezave v takšnem primeru lahko obstojijo, so lahko morda spodbuda še za kakšno občino, da se bo odločila za združevanje z drugimi občinami, morda za svojega veledrogerista. Redko se strinjam s svojim predhodnikom, ampak morda pa lahko pri takih zadevah celo res razmišljamo v smeri, da je javno zdravje in to, kakšna zdravila in za kakšno ceno dobivajo ljudje, tako pomembna dobrina, da mora imeti država nanjo določen vpliv. In neke vrste vpliv, vsaj takšen, kot sem zdaj povedala tukaj, seveda s tem zakonom ohranja. Če gledam tudi kot socialna liberalka, to, kar je naša stranka SAB, sta v tem primeru zame tukaj relevantni dve vprašanji. Ali s tem, da pustimo vertikalne povezave, večamo konkurenco ali jo zmanjšujemo? Odgovor je jasen, povečujemo konkurenco. Dopuščamo vsaj še dva igralca na tem velikem, bogatem polju, in to dva, ki odvajata del sredstev v javna sredstva. Se pravi, odgovor v smislu konkurence je, da večamo konkurenco. Večja konkurenca, bolje za ljudi, nižja cena posameznih pripomočkov. Kot je povedal predlagatelj odličen primer, paket mask v neki lekarni v Ljubljani, Ljubljanske lekarne 6 evrov, v drugi lekarni v Mariboru 7 evrov, v privatni lekarni nekje na Dolenjskem 24 evrov! To so zame ključna vprašanja. Drugo vprašanje je točno to, kar sem omenila že sedaj. Ali bodo ljudje, zato ker te vertikalne povezave ostanejo, na boljšem ali na slabšem, državljani Republike Slovenije? Odgovor je spet jasen, na boljšem. Prvič zato, ker bodo imeli, kot sem omenila pri prejšnji točki, večjo ponudbo, ker bo konkurenca boljša, ker bodo tudi ponudniki tekmovali med seboj.

ki bodo ponujali isto stvar za nižjo ceno. Se pravi nižja cena za enako stvar, to je vendar to, kar si želimo. Če na koncu omenim še aktualni razpis, 4 milijarde evrov za štiri leta za dobavo zdravil, mislim, da je povsem jasno, zakaj je bil takšen pritisk pri tem zakonu, zakaj je bil privatni interes, in to jaz čisto razumem, tako ogrožen. Ampak še enkrat ponavljam, kar sem ponovila prejšnjič, jaz razumem, da sem poslanka tukaj zato, da se borim za dobro za vse ljudi, za javni interes in za javna sredstva. Ne, da se borim za to, pa tudi če je to legitimno, da bosta dve zasebni podjetji imeli več in bosta lahko kupili več jaht, kot bi rekla Levica. rekla Levica. Upam, da se je sedaj lepo izčistila vsebina tega zakona. Vse to, kar je prej koga motilo in smo zelo različno tolmačili, je šlo ven, ostaja nekaj, kar je za ljudi dobro, in mislim, da ne bi smelo biti prav nobenega dvoma, da da takega zakona ne bi sprejeli. Kar se pa tiče edinega drugega amandmaja poleg tega črtanja 6. člena, ki ga je vložila koalicija, se mi pa zdi, da gre za zamegljevanje, da želijo zdaj spet neko nejasnost vnesti v ta zakon in ga bomo v SAB zavrnili in ga ne bomo podprli. Vsekakor pa bomo soglasno podprli zakon v obliki, kot je bil sprejet v drugi obravnavi. Hvala lepa.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 Hvala